i s tim u vezi ja ću se vratiti na ono što jeste tema današnjeg dnevnog reda. Prva tačka na koju ste se vi osvrnuli na osnovu mog izlaganja jeste to što sam zamerila da je objedinjena rasprava, pre svega se to odnosi na ovaj zakon koji objedinjuje sve odluke i meni je žao, a sada na žalost eto ni ministar Siniša Mali nije ovde što je postojala osnovana potreba za tim da se danas razgovara i o rebalansu budžeta koji de fakto ne posti.Dakle, mi usvajamo jedan zakon koji će da objedini more različitih odluka među kojima su između ostalog među kojima su između ostalog i odluke koje se tiču ekonomske pomoći, kako privredi, tako i građanima.Postoji opravdano veliki prostor da se o ovome dodatno razgovara. Osim ako vi mene ne želite da uverite u to da će se rasprava o rebalansu budžeta dogoditi u nekom narednom periodu, pa ćemo onda na jednoj posebnoj na jednoj posebnoj sednici, a mislim da građani Srbije to zaslužuju, raspravljati o tome kakve su ekonomske mere donete tokom vanrednog stanja.Postoji ozbiljna zamerka. Dakle, mi se oslanjamo najviše na ono što je uputio i Fiskalni savet kao nezavisna institucija Vlade Republike Srbije u vezi sa ekonomskim merama. Opravdano je zaduživanje, podsetiću sve one koji ovde sede i one koji prate ovu sednicu, dakle, 2008. godine zbog zakasnele reakcije došli smo u situaciju da se možda ovoliko zadužimo sada.Dakle, da ne bismo ponovili grešku, mi ćemo pozdraviti zaduživanje na koje ste se odlučili, ali nećemo pozdraviti potpuno rasipanje novca tako što ćete građanima Srbije davati 100 evra u želji da ih umirite, a onda ih ponižavati dodatno, pod prisilom da se oni u stvari za tu pomoć samostalno prijavljuju.Dakle, što se tiče neprijatelja, slažem se, mi imamo samo jednog neprijatelja,

mera. Podsetiću vas da je sličnu takvu meru, odnosno istu, samo sa drugačijim iznosima, naravno mnogo većim zato što su mnogo bogatije zemlje, istu takvu meru je, kao post kriznu meru doneo Japan, SAD, Singapur i Hongkong. To su mere direktne finansijske podrške građanima, nisu populističke mere. Ponosim se, zato što smo zahvaljujući onom svemu što je uradio Aleksandar Vučić kao predsednik Vlade 2014. godine, u smislu mera fiskalne konsolidacije mi danas u stanju da takvu meru direktne finansijske podrške građanima pružimo i posle ove krize.Mislim da ko hoće može da se javi, ko neće apsolutno ne mora. Dakle, važno je da ljudi kojima tih 100 evra ne treba ne moraju da dobijaju tih 100 evra zato što im ne znači ništa, a tih 100 evra ne uzima niko drugi, nego one ostaju u budžetu Republike Srbije za, na kraju krajeva, sve ono što je potrebno svim drugim građanima. Dakle, što više u budžetu to bolje svim građanima.

prilikom proglašenja ratnog stanja kao žestoka opozicija Miloševiću, toliko da su mi isključili ton ja sam otišao među radarista i nisam bio opozicija ni svojoj državi, ni državnom rukovodstvu. Proglašeno je ratno stanje, nema više političkih razloga da se opozicionim delovanjem borim protiv svoje države i svoje vlasti. Jednostavno, verujem da je najopasnije bilo biti sa radaristima, takozvanim, sremskim lisicama koje su svojim izviđanjem snimili na zaokret onaj nevidljivi avion. Pa, je onda i drugi radar navodio rakete i tako je taj nevidljivi pao, ćiu, ćiu, tup, u sremsku oranicu.Neki opozicionari su pobegli i time se bavili iz inostranstva. Meni nije palo na pamet. Danas neki od njih ili njihove naslednike gledam kao povremene i stalne bojkotaše ove Narodne skupštine, i odjednom je njima bilo stalo za vreme vanrednog stanja da bude Narodne skupštine.Dve godine nisu dolazili na posao, primaju platu i odjednom kao – znate šta, trebala je sednica i tako dalje. Evo, ja odgovorno tvrdim da je vanredno stanje uvedeno, da je predsednik vanredno stanje uveo u skladu sa Ustavom. A i to što ja tvrdim treba da proverite kod Ustavnog suda kao što sam ja proveravao neke odluke 2013. o Briselskom sporazumu i tako dalje. Međutim, njima je samo do priče.Ima izreka - kako malena zmija svojim ujedom najvećeg bika obara. Maleni virus, koji ne možete da vidite ni pod mikroskopom obara nuklearne sile, obara članove saveta bezbednosti, obara milijarderske zemlje po broju stanovnika, velike ekonomske sile, maleni virus ruši sve pred sobom. Što ne sruši virus ruši strah od virusa. Gde je tu Srbija? Ovi bojkotaši koji nam prigovaraju da su mere preoštre i da ime previše bolesti. Pa, čekaj, ako su mere preoštre kako onda ima previše bolesti? Jedno sa drugim uzajamno se ne odnosi.Šta oni žele? Oni žele, a sinoć su pokušali, to vam zameram, sve je trebalo u Padinski Skelu da kopaju kukuruz, ovaj što je ranije posejan. Sve one sa Dorćola je policija trebala da pokupi, ne znam da li vojska, i da odvede u Padinski Skelu jer ne mogu da plate 50.000 dinara. Ko ne može da plati ima da odradi. Ima posla na selu koliko god hoćete, da napune one prazne šerpe u koje lupaju. Koliko vidim to nije urađeno.Zakon mora da bude jednak za sve. I oni sa Dorćola su trebali da budu legitimisani, Bastać i ekipa da budu legitimisani, kažnjeni i da se zna i da se proveri. Ako slučajno nekoga zaraze da odgovaraju ono do 12 godina zatvora gde su svojim neodgovornim ponašanjem sebe i druge doveli u opasnost da se zaraze i ukoliko se zaraze mora da idu na robiju do 12 godina, kao i onaj u je da bivše države SFRJ ima i manje zaraženih nego Srbija. Hajde da se dogovorimo da je najozbiljnija od bivših država Slovenija, da se dogovorimo. Ovi lažovi iz Hrvatske i Crne Gore mene ne zanimaju, njima je stalo do turističke sezone, oni neće upisati ništa, samo ne bi li neki turista došao da napune svoju kasu, što je iz njihovog ugla možda legitimno, ali je legitimno da i mi kažemo to.Hajde da uzmemo da je Slovenija najozbiljnija. Slovenija na nešto manje od dva miliona, ili oko dva miliona stanovnika ima 83 umrla. Dakle, na manje od dva miliona. Da bi to uporedili sa Srbijom, hajde da uzmemo jednu oblast, našu AP Vojvodinu koja takođe ima oko dva miliona stanovnika. U Vojvodini je, nažalost, preminulo 18. Do jednog je meni izuzetno bilo stalo i zbog toga sam bio jako žalostan

znak da je Vojvodina koja je imala veći priliv od dijaspore nego Slovenija imala pet puta manje umrlih nego Slovenija, članica EU, novac, evri, štampani, neštampani, zarađeni, nezarađeni? Činjenica da jedan deo Srbije, koji sam izmerio, a celu Srbiju ako izmerimo, ima 22 na milion. Slovenija ima 41 Spram cele Srbije, Srbija ima dva puta manje umrlih na milion stanovnika nego Slovenija.Hajde da gledamo, prigovaraju nam, globalno. Ceo svet ima oko tri miliona zaraženih, 210 hiljada umrlih 7% u odnosu na zaražene. Srbija ima nešto ispod dva, ali da računamo dva. Znači, Srbija je uspešnija od Amerike, Velike Britanije, Francuske, itd, gde se stope kreću i do 17%,

na milion stanovnika imala je 75, tri i po do četiri puta više nego Srbija. Najozbiljnija evropska zemlja, Nemačka. To govori i o kvalitetu naših doktora i medicinskih sestara koji su otišli u Nemačku da ih leče. Nemačka nije imala dijasporu, nego je deo poslala kod nas. To su naši građani i to nije sporno. Ali, opet je imala na milion stanovnika tri i po puta veću smrtnost nego Srbija.Da li je onda Srbija sa pravom, krajem 2019. godine, gospodine ministre zdravlja, po evropskim nekim međunarodnim organizacijama, svrstana kao 18. zemlja po zdravstvenom sistemu, i da je bila pretekla 14 zemalja EU, a zatečeno stanje 2013. godine je bilo 35 i poslednje. To govori o kvalitetu našeg zdravstva i da smo zasluženo pretekli 14 zemalja.Ponašanje

Dakle, to je neodgovorna grupa koja sve vreme navija za virus. Cilj im je, a to su radili na Dorćolu, da se mere popuste, da se bolest rastegne i da izbori budu tamo negde u novembru, decembru, odnosno da izbora ne bude, da se Vlada iscrpi, iscrpe ekonomski resursi, privreda, itd. To je cilj opozicije. Dakle, da uništenjem zemlje, rastezanjem bolesti, dođu do vlasti. To treba svim građanima da bude jasno, da su se Tadić i njegovi nesrećnici iz 2012. godine okupili na stepeništu sa željom na stepeništu sa željom da bolest što duže traje, da se dođe do nediscipline, da dođe do ovih izbora. Njihov predstavnik je Tanja Fajon. Ja predlažem gospođi Fajon, evo, da dopustimo da bude nosilac izborne liste koalicije "đilasovna korona".Đilas je poznat po brizi za starije. Evo, njegov starac to može najbolje da pokaže, tu brigu Đilasa koju je imao za stare osobe. Iz te brige ga je malo prebio, ali nema veze.Dame i gospodo, u poslednje vreme se lupa šerpama. Moja poruka onima koji lupaju šerpe, ako ova suša potraje, gospodo, nećete više bez veze lupati u šerpe. Imaćete praktičan razlog da lupate u te šerpe. U te šerpe nikad ništa niste stavili, a šerpe su radnici proizveli. Poljoprivreda je iznela i ovaj put, kao i za vreme sankcija, teret socijalnog mera.Mi smo, dok su oni lupali u šerpe i dok su bojkotovali mere države, mi smo na njivama

i ovog puta se to pokazalo kao tačno. Mi smo se bavili setvom, tražili dozvole, molili, itd, dok su drugi bojkotovali mere države i pokušavali da bolest što duže traje u ovoj državi, ne bi li se bez izbora nekako dovukli do vlasti.Dame i gospodo, ja predlažem ovima iz opozicije da ne lupaju u prazne šerpe. Niti su proizveli šerpe, samo su kutlačama vadili. Oni lupaju u prazne šerpe da bi punili Đilasove džepove ponovo. Ja njima predlažem da lupaju sebe u glavu. Prazne tikve se dalje čuju. U tome će biti najuspešniji.Na kraju, da završim. Neko je ovde spominjao Periklea, a ja mislim da je to moj kolega poljoprivrednik. Evo, tri meseca pred ubistvo premijera, slavi se zajedno sa Crvenim beretkama u Kuli, savezni i republički ministar unutrašnjih poslova. To je ono što su negirali. Ovo je i pokojni premijer, koji je obilazio svoju policiju, koja se tad zvala Crvene beretke, evo ga u Kuli, nema laži, nema prevare, tek da potkrepim gospodina Martinovića.Perikle je rekao više se bojim svojih grešaka nego naših neprijatelja. Tako da vam je moj savet da mere zaoštrite, da dokusurimo ovaj virus, da se ne desi da u zaustavnom vremenu primimo više golova nego što smo ih primili u 90 minuta. Hvala.

predsednice Narodne skupštine, uvažena predsednice Vlade Republike Srbije, poštovani ministri, kolege narodni poslanici, ne mogu a da na samom početku ne naglasim da sam nepuna dva meseca, koliko traje ova naša zajednička borba protiv Koronavirusa više nego ponosan na svoju zemlju i na svoj narod, kao i da u sopstveno ime, ali i u ime Pokreta socijalista, partije kojoj pripadam i čiju politiku zastupam u ovom domu, izrazim zahvalnost, pre svega lekarima, svim zdravstvenim radnicima, pripadnicima vojske i policije, zaposlenima u ustanovama socijalne zaštite, apotekarima, trgovcima, poštarima i da ne nabrajam više, jer sigurno ne mogu nabrojati sve one koji zaslužuju našu zahvalnost, sve one koji su dali svoj nemerljivi doprinos u ovoj borbi, rizikujući sopstveno zdravlje, kao i zdravlje svojih najmilijih.Kao poslanik koji dolazi iz opštine Temerin, želeo bih pre svega da se zahvalim svojim sugrađanima na iskazanoj disciplini i poštovanju mera zaštite od virusa, zdravstvenim radnicima lokalnog doma zdravlja koji od prvog dana pandemije brinu o svim stanovnicima opštine, predsedniku opštine Đuri Žigi i celokupnom štabu za vanredne situacije, a naročito da se zahvalim volonterima, opštinskom kol-centru i volonterima koji pomažu najstarijim sugrađanima i koji od prvog dana neumorno rade svoj posao.Odlična organizacija kojoj su se odmah priključili pripadnici lokalne stanice policije, Crvenog krsta, mesnih zajednica i JKP, doprinela je tome da Temerin, iako je bio među prvim opštinama sa utvrđenim prisustvom zaraze, iako je imao jednog preminulog među prvih 10-15 žrtava ovog virusa, današnji dan dočeka sa jednocifrenim brojem zaraženih i bez novih preminulih.Svi smo svesni koliko je teška i koliko je opasna trenutna situacija u kojoj se nalazi ne samo Srbija ili region, već celokupan svet i svi znamo da samo maksimalnom disciplinovanošću i samo postupajući po uputstvima medicinske struke možemo izaći kao pobednici iz ove neravnopravne, ali za nas izuzetno bitne borbe, jer Srbija danas vodi borbu za svoju budućnost, za budućnost svakog svog građanina, za njihovo zdravlje, ali pre svega za svaki život u Srbiji.Više puta smo tokom ova dva dana čuli cifre obolelih, hospitalizovanih i preminulih građana Srbije i svestan sam, kao što su i mnogi građani Srbije svesni da bi ove cifre bile mnogo nepovoljnije i gore da Vlada i Krizni štab predvođeni predsednikom Aleksandrom Vučićem i vrhunskim medicinskim stručnjacima od prvog dana nisu povlačili jedine moguće poteze i donosili mere koje su na najbolji mogući način zaštitili građane Srbije.Često te odluke i mere nisu bile popularne i nisu bile po volji svakog pojedinca, ali su, što je najvažnije, uvek bile pravovremene, ispravne i opravdane. Naravno, niti smo mi ovde pre nešto više od tri godine izabrali aktuelnu Vladu Srbije, niti su građani na izborima izabrali Aleksandra Vučića za predsednika Srbije u želji da nam se dodvoravaju i da nam praznim pričama zamagljuju realnost, već da preuzmu punu odgovornost za budućnost države i naroda da donose teške odluke onda kada je to potrebno, da sprovode politiku koju nam u ovoj sali prezentovao prvo Aleksandar Vučić, a potom i ovde prisutna Ana Brnabić, politiku koja je spasila Srbiju i njene građane propasti u koju je gurala bivša vlast.Upravo ta politika je takoreći iz pepela podigla Srbiju, koja je tokom 12 godina dosovske vlasti bila i više nego ponižena, opljačkana i opustošena. Upravo ta politika je stvorila ekonomski jaku i politički stabilnu Srbiju. Upravo je ta politika dovela do toga da danas za razliku od pre 10 ili 15 godina možemo da građanima garantujemo da ćemo tokom ove vanredne situacije sačuvati najveći broj radnih mesta, da zaposlenima garantujemo njihove zarade, da privredi i poljoprivredi pružimo finansijsku pomoć, da penzionerima obezbedimo redovnu isplatu penzija, socijalno ugroženim redovnu isplatu pomoći, a svim bolesnicima najviši mogući nivo zdravstvene zaštite.Upravo ta politika oličena u imenu i delu Aleksandra Vučića je, za razliku od politike koju su u Srbiji pre osam, 10 ili 15 godina sprovodili razni Đilasi, Jeremići, Tadići, dovela do toga da zdravstveni sistem Srbije ne poklekne, kao što je dovela do toga da Srbija ima dovoljan kapacitet za smeštaj svih obolelih i da nam oboleli građani ne leže po podovima bolničkih hodnika, kao što je to bio slučaj u nekim drugim državama.Upravo ta politika je dovela do toga da Srbija obezbedi dovoljan broj zaštitnih sredstava i respiratora, pa da ne moramo, kao neke zemlje, da biramo čiji ćemo život spasavati, a čije ćemo živote prepustiti sudbini. Zbog te i takve politike im je kriv Aleksandar Vučić i to mu nikada neće oprostiti.Kriv je Aleksandar Vučić i što smo izbegli masovne nestašice hrane, lekova, goriva, što smo izbegli nepregledne redove i tuče očajnika u prodavnicama i tržnim centrima. Kriv je, jer su Đilas, Jeremić i Tadić upravo to priželjkivali i javno prizivali.Kriv je Aleksandar Vučić i nikada mu neće oprostiti jer ima sve ono što oni nemaju, što ima znanje i hrabrost, ali najviše im je krivo što ima ono što oni nikada neće imati i to ih upravo i najviše boli, što ima čestitost i što ima bezrezervnu podršku građana Srbije.Zbog svega toga, razni politički lešinari, oličeni u liku i nedelu Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića, Borisa Tadića, potpomognuti medijskom fabrikom laži, zvanom – N1, svakodnevno iznose gomilu uvreda i neistina, napadajući kako Aleksandra Vučića i članove njegove porodice, tako i članove republičke Vlade, ali i sve one koji su, poput naših najboljih infektologa, stali u prve redove odbrane Srbije i njenih građana.Upravo zato, Srbiji po ukidanju vanrednog stanja neophodni su izbori, da građani kažu kako ocenjuju čije zalaganje, da građani kažu kome daju svoju podršku i poverenje, a kome je krajnje vreme da završe na političkom smetlištu. Ja se zahvaljujem na prilici, samo da se potrudim da budem koliko god je moguće kratak.Prvo, nijedna država nigde na svetu nije spremna i ne sprema se za Korona virus ili za bilo kakav virus i tu su sve države iste, ali se države razlikuju po tome što su neke spremne da zaštite život i zdravlje svojih građana od bilo kakvih katastrofa, neke jednostavno nisu. Država Srbija to jeste.Evo, da govorim iz ugla vojske. Da se ova katastrofa desila 2012. godine ili pre 2012. godine, Vojska Srbije bi delovala, vojnici su takvi ljudi, oni bi uvek ispunili svoj zadatak i uradili bi na najbolji način i tada i sada, ali tada bi izašli samo sa jednom rasparenom uniformom koju su imali, a danas svaki vojnik ima dva kompleta M-10 uniforme i jedan komplet M-93 uniforme. Svaki ima zimske i letnje čizme. Ako je pripadnik Vojne policije ili neke od specijalnih jedinica, pored svega što sam rekao, ima i zimski kombinezon, letnji kombinezon, zimske čizme, letnje čizme, zimske kožne čizme, zimske platnene čizme, letnje platnene čizme, plus vojničke cipele.Zato mu je danas plata veća nego što je bila 2012. godine, daleko veća. Zato ima i veće dnevnice, zato ima i brojne druge prinadležnosti koje su veće i bolje. Uradio bi on svoj posao uvek, jer su to ljudi koji vole svoju zemlju, jer su profesionalci, ali država je bila spremna za njih, ne za ovo, nego je spremala sistem, organizovala sistem.Da se ovo desilo 2012. godine ili pre 2012 godine, pre nego što je Aleksandar Vučić postao ministar odbrane, Vojska ne bi imala 100% trupnih rezervi hrane i ne bi imala 100% rezervi goriva, kao što danas ima, a danas ih ima. Nismo se mi spremali obezbeđujući gorivo, uniforme, plate i sve ostalo za virus, nego smo se spremali za državu, da vratimo državu da bude snažna.Ovde se govorilo o tome kako se funkcionerska kampanja, pojavljuju se predstavnici države, pa ko da se pojavljuje? A ko će nam reći šta treba da se radi? Ko će nam reći kako funkcioniše sistem? Da Aleksandar Vučić nije bio tu gde je trebao da bude, govorili bi da se sakrio, da ga nema, da čuva sebe, da brine za svoje zdravlje i da ga baš briga za njegovu naciju.Čekajte, Aleksandar Vučić je nabavio respiratore, nisam ja, nisu ni ovi iz opozicije, nije ni niko od vas. Pa jedino pošteno je da to i kažemo. Tako jeste. On je to uradio, uradio je zahvaljujući svojim političkim vezama, zahvaljujući autoritetu i ugledu. Ovde više novac nije u pitanju. Svi ih kupuju i svi ih plaćaju, ali je pitanje ko je u stanju da dođe do njih. On je došao do njih. li da se stidi toga? Ne treba da bude tu? Ne treba cela Srbija da zna ko je to uradio? Da, treba da zna, zato što na taj način ima poverenje u svoju državu, u svoje društvo. Ima poverenje u sistem koji brine o svakom od nas. I naravno da treba da bude tu i što bi se pravili da nije tako. Tako je. I tako bi bilo svuda u svetu i tako treba da bude svuda u svetu.Dame i gospodo narodni poslanici, znate, niko od nas ovde nije baš običan čovek, ni u vlasti, ni u opoziciji. Niko od nas ovde nije slučajno. Ima, kažu, nekih koji su se prijavljivali na neke konkurse, nije ih niko predlagao, ali su ih građani izabrali, zato što su oni želeli da budu ovde. To znači da mi imamo političku odgovornost, a to znači da u ovakvim vremenima mi imamo obavezu da pokažemo svoj politički stav.Ko je branio predstavnicima opozicije da organizuju svoja partijska članstva i da kažu - idemo da budemo volonteri? Ko im je branio da se oni pojave, recimo, u Areni sportova i da kažu - evo, tu smo,

Umesto toga su pisali pisma, tužakali se EU, kao da je to važno i kao da je najvažnije šta EU misli o nama. Ma nemojte. Mnogo mi je važnije šta Srbija misli o nama, a šta misli Tanja Fajon, pa neka misli, neka razgovara sa svojim biračima šta misli.Ko ih je sprečavao da učestvuju u ovome? Ko ih je sprečavao da, recimo, ne krenu za primerom nemačke opozicije koja se obratila kancelarki i rekla - mi smo na raspolaganju svojoj državi, recite šta možemo da pomognemo? Ko ih je sprečavao da budu takva opozicija, da budu tako politički misleći ljudi? Jer, ponavljam, svako ko se bavi politikom, a posebno narodni poslanici, oni koji imaju predstavnike u Narodnoj skupštini, ima obavezu, dužnost da se bavi politikom.Mi se ovde svi do jednog kandidujemo da bi nam građani Srbije dali priliku da donosimo odluke za njih, da odlučujemo i o njihovim životima, jer smatramo da je naša ideja vredna toga. Pa, kad ćete to da radite ako nećete u ovakvoj situaciji? Kad ćete to da radite ako ne sad? Dakle, sada ste morali da organizujete svoja članstva, sad ste morali da organizujete sebe da dođete i ponudite se svojoj zemlji i ponudite se svojoj državi.Rečeno je bilo da smo pravili neprijatelja od naše dijaspore. Pa, ako smo pravili neprijatelja od naše dijaspore, gde se vratila ta dijaspora? Kako je došla? To su naši državljani. Primili smo ih sa najvećom i brigom i radošću. Ja ih molim da ne idu, da se ne vraćaju u te zemlje koje su im pokazale šta misle o njima sada kad je teško, koje su jedva dočekale da ih se otarase sada kad je teško, koje su jedva dočekale da ne budu više tu.Ova Vlada i Aleksandar Vučić su obezbeđivali ne samo besplatne avione, nego su obezbeđivali koridore i otvarali autoputeve u vreme kada je čitava Evropa bila blokirana. Mogli smo da kažemo - Mađarska i Austrija vam zabranili kretanje, šta mi možemo, vi ste ionako tamo, ostanite, evo, mi bi voleli, ali ne može. Ne, nego se borilo da uđu. Za svakog se pojedinačno borilo da dođe ovde.Izvinite, ovde niko jedan dinar nije platio lečenje od Korona virusa, jedan jedini dinar. Nijedan hlorokin ovde nije naplaćen. naplaćen. Ko god da je došao ili u privremenu bolnicu ili bilo koju ustanovu našeg zdravstvenog sistema, nije ga niko pitao za knjižicu, nije ga niko pitao za osnov osiguranja, ni da li je došao iz Austrije, gde je možda plaćao, možda nije plaćao osiguranje i zašto ovde nema ili ima.Da li imaš simptome? Lečiš se kao da si najbogatiji čovek na svetu. Pa, to nema u najbogatijim zemljama na svetu. U Americi ih sahranjuju u masovnim grobnicama ako nemaju da plate. U ovoj Srbiji, ovakvoj, siromašnoj, ali sve boljoj Srbiji, niko nije sahranjen u masovnoj grobnici, niko nije ostao bez leka, niko nije ostao bez kreveta, niko nije ostao bez respiratora. Treba da budemo ponosni na takvu državu, a ne da tražimo mane u tom.Svi koji su došli iz dijaspore dočekani su raširenih ruku. To su naši ljudi bre, nego šta će nego da ih tako dočekamo. Ja sam ponosan zbog toga i molim ih da ne idu, da se ne vraćaju, jer vide da je ova zemlja bolja nego one koje su napustili. Nikom ovde nije naplaćen nijedan jedini dinar.Ovde se, dakle, a opet niko to da kaže, pa to ne bi bilo moguće da 2014. godine Vučić nije preduzeo one teške reforme, da nismo doneli Zakon o radu u ovom parlamentu zbog koga su tada Aleksandra Vučića razapinjali, protiv mene pravili proteste. Da nije bilo toga, pa ne bi bilo ove države koja je u stanju da kupi hlorokin i da ga ne naplati nikome, da obezbedi lečenje svakom bez obzira da li ima osiguranje ili nema, koja je u stanju da kupi i obezbedi svakom respirator. Jedna od najskupljih stvari u sistemu zdravstva jeste dan na respiratoru i zato ga nema u mnogo razvijenijim zemljama, jer je skupo, a retko se koristi, a naša država je rekla - neće niko umreti bez toga, ima da se borimo i borili smo se i ne pita niko koliko šta košta.Da košta.Da nije bilo te 2014. godine, gde se država nije spremala da bude jača, ne bi bilo ovo moguće. Bez onih teških mera, bez onih teških odluka, bez one politike Aleksandra Vučića, ovo ne bi bilo moguće, a kao što vidite sada jeste moguće i slobodno progutajte svoje politički ponos i kažite - to je dobro. Dobro je što država Srbija može besplatno da leči sve. Dobro je što država Srbija može da da penzionerima 4.000 dinara. To je dobro. Dobro je što može da da svakom građaninu 100 evra. Ko hoće, hoće, ko neće, neće. To je dobro. Dobro je što država Srbija može da da tri minimalne zarade svakom. To je dobro. Kažite - to je dobro, mi ćemo to raditi bolje, ispričajte sve ono kako treba da se ispriča - mi bi to sve bolje, ali je dobro što je ovo urađeno i što je ovako urađeno.Ovde sam bio kritikovan zbog odnosa prema EU. Odmah da vam kažem ovako Hvala Narodnoj republici Kini, hvala Ruskoj Federaciji, hvala Turskoj, hvala EU. Zahvaljujem se onako kako je pomoć stizala. Zahvaljujem se po vremenu kada je stizala. Veoma sam zahvalan EU što je omogućila sada da možemo da kupujemo njihove medicinske proizvode. Hvala im. Pretpostavljam da sada imaju dovoljno, trebalo je njima, evo sada su se setili nas, divno, kupićemo kada budemo mogli, ali priznajem da mi je nekako bilo strašno važno kada je došla kineska pomoć u trenutku kada je bilo najteže i strašno mi je važno kada je došla ruska pomoć u trenutku kada je bilo najteže. Pomoć se nekad meri i po tome kada je pošaljete, ne samo kolika je, nego i kada je stigla.Građani stigla.Građani Srbije glasaju za političke partije koje imaju jasan evropski put i tu nema nikakve dileme i Vlada, čiji sam ja član, ima jasnu politiku kada je u pitanju i EU. Ja ne Ja ne radim protiv takve politike. Moji stavovi su moji stavovi i imam pravo da kažem da sam zahvalan i Narodnoj republici Kini, i Ruskoj Federaciji, i Turskoj, i svakom ko nam je pomogao i neću da se izvinjavam zbog toga. Nemam razloga da se izvinjavam zbog istine. To je istina.Ja sam evroskeptik. Evroskeptik kao Boris Džonson, evroskeptik kao Salini, evroskeptik kao Sarkozi, evroskeptik kao mnogi Evropljani, a citat o smrti evropske solidarnosti nije prvi put izgovoren u Srbiji. Izgovoren je i u Austriji i u mnogim drugim zemljama i pitajte građane Italije uostalom šta misle o evropskojsolidarnosti i kako se u Španiji pokazala ta evropska solidarnost. Neću ja nikom da solim pamet. Ja želim da Srbija bude toliko napredna i toliko jaka da je svako želi, pa i EU.Da li je istina da nam je prvo pomoć stigla iz Kine i Ruske Federacije? Jeste. Odakle je stigla? Da li za to treba da budemo zahvalni? Treba da budemo zahvalni. Da li sam zahvalan EU na svakom vidu pomoći? Jesam, ali nemojte tražiti od mene da se pravim da nam niko drugi nije pomogao kada nam jeste pomogao i pomogao kada je zaista bilo najteže i kada je bilo najpotrebnije, a stigla pomoć iz zemalja

Evo, Srbija je dovoljno jaka da može to da uradi. Umesto toga, ovi će da pišu svoja pisma, opanjkavanja u Briselu, nadajući se da će ih neki ambasador pomilovati, nadajući se da će nekim čudom doći na vlast, ali samo bez građana Srbije. Hvala.

Poštovani građani Republike Srbije, morao sam da trpim poniženje dostojanstva u ovoj Skupštini, noseći ove bespotrebne maske. Svetska zdravstvena organizacija je kazala da one ničemu Morao sam da trpim poniženja i kršenje ustavnih prava, kao i vi mnogi koji ste zatvoreni na Sajmu, bez ikakve potrebe, penzioneri koji su zatvoreni po kućama, svi građani koji su zatvoreni svaki vikend bez ikakve se neću obraćati ni delu Vlade koji je prekršio Ustav ovde, neću se obraćati ni narodnim poslanicima koji 45 dana ćute o izvršenom državnom udaru i prekršenom Ustavu.Vi ćete sami moći da procenite iz ovih dosadašnjih rasprava koliko su ozbiljni u ovome što rade. Obratiću se vama direktno, neću njihove stvari komentarisati. Strah je veliki i ja to razumem, strah je i kod vas, ali moramo se probuditi.U

Do 21. marta su radile kafane, posle toga su još radili frizerski saloni, teretane, kladionice. Znači, sve je radilo, a Skupština je zatvorena 15. marta. Iz ovoga je očigledno je ovo jedna velika farsa.Ovo vam odluka tri fizička lica na najvećim državnim funkcijama koji su odlučili da protivustavno da protivustavno preuzmu nadležnost Narodne skupštine i proglase vanredno stanje. Ni jedna jedina reč, dragi građani, u ovoj protivustavnoj odluci nema obrazloženja kako su smislili da Skupština ne može da se sastane. Šta je obrazloženje za to? Ni jedna jedina reč.Ovo je materijal koji su dobili narodni poslanici za ovu sednicu. Ni jedna jedina reč obrazloženja zašto Skupština nije bila u mogućnosti da se sastane kad sve skupštine u svetu mogu da se sastanu, kada rade kafići, kada rade frizerski saloni, kada rade teretane, kada radi sve, a Skupština, kažu, nije mogla da se sastane.Za vreme Prvog svetskog rata je radila Skupština, rata je radila Skupština, a nije mogla sad da se sastane. Da vam kažem, ta odredba Ustava da Skupština nije u mogućnosti da se sastane znači da padaju bombe, da smo okupirani, da fizički ne možemo da dođemo u salu, pa da onda neko kaže – ovo je okupacija, moramo to da uradimo i što pre sazove Skupštine. To je jedini razlog. Ovo ovde je protivustavno.Ovde je predsednica Skupštine nama odgovorila 23. marta i kazala da je to zato što je Vulin doneo naredbu da preko 50 ljudi ne može da se sastane. Danas ima naredba da dvoje ljudi ne može da se sastane. Zašto su sve ovo radili? Evo, da vam pokažem.Pre 15. marta su se prikupljali potpisi. Znači, ovo su vam slike iz SNS od 5. do 15. marta, 140.000 ljudi se guralo da da potpis od 5. do 15. marta, za vreme dok su bili ovi procenti koje je čitala predsednica Vlade – 4,25, 11, 12, 17 i šta ti ja znam. Ovako je to izgledalo. Dovedeno je u opasnost i to su dali potpise za SNS, SPS, Šešelja, Šapića, POKS, Čanka i Čomiću, Zavetnike. Ovo su mitinzi tog 10, odnosno u tom periodu, mitinzi SNS-a. U „Areni“ koncert za 20.000 građana. Koga oni prave budalama? Nas, poštovani građani, prave budalama.U Palati Srbije 18. marta su imali ovaj skup, a Skupština ne može da se sastane. Kafane rade, a Skupština ne može da se sastane, ovde su pričali o izborima.Kada su im trebali izbori, prikupljanje potpisa, onda je virus bio smešan, a onda su ga proglasili opasnijim od kuge da bi mogao da odgodi izbore. Ovo je sve oko izbora, a sad su u modu da prikažu kako su tobože pobedili.Skupština ne može da se sastane, a ovo je slika 300 aktivista SNS i ne, nismo mogli da se prijavimo. Moja ćerka je student molekularne biologije, niko nije hteo da je pozove, prijavila se da volontira, samo su zvani aktivisti SNS. Ovo vam je pre dve sedmice slika SNS, ovo je kvorum za narednu Skupštinu, Vučić ispred mosta, a Skupština ne može da se sastane. Pa, sram vas bilo.Prema tome, dragi građani, ja znam da vas je strah.Međutim, ono što ne dobijate preko konferencija za medije partijskih lekara je ono što znaju već svi u svetu, a to je da… **Vladimir

Nemojte, molim vas. Ugrožavate Nenada Konstantinovića i Gordanu Čomić koji su ispred vas, gospodine Raduloviću. Nema smisla šta radite. **Maja Gojković** Potpredsedniče, molim vas, nemojte da obraćate pažnju, vratite mi vreme da mogu da se obratim građanima Republike

Klovnovima u Skupštini, naravno, nikad dosta predstava, ali moram da obavestim građane Srbije da ne bi bili u zabludi, da ste vi nekom oduzeli reč. Moram da obavestim poslanika da je on davno izgubio svoj poslanički klub, njega su napustili skoro svi poslanici i po našim pravilima on ima pet minuta. U tih pet minuta je rekao šta je rekao. Niko ga nije razumeo doduše, ali šta sad da radimo. Njegovo pravo je da priča šta god hoće. Kako hartija trpi sve, izgleda da i mikrofon u parlamentu trpi baš sve.Samo da mu kažem, pošto mu je danas hit izjava kako Nemačka, ne znam, Bundestag zaseda, zaseda i zaseda. Ali on nije rekao jednu stvar da se opozicija zajedno sa vladajućom većinom u Nemačkoj dogovorila da samo nekoliko poslanika učestvuje na zasedanju, a to je kod nas u Srbiji apsolutno nemoguće, kod nas opozicija neće da se dogovorimo o bilo čemu u Srbiji u doba korone i mi smo jedinstvena država u kojoj deo opozicije krši sva pravila i poziva građane Srbije na pobunu, na lupanje u šerpe.Znači, mi ne možemo da se poredimo sa Nemačkom. Ali, ako se već poredimo, onda da kažemo da traje u tom parlamentu diskusija šta će sada da urade sa kvorumom. Dogovorili su se da ih bude manje, ali još uvek traje diskusija kako da nađu sada rešenje da imaju kvorum u Bundestagu.Znači, Saša Radulović kad govori on govori površno, ustane, izviče se na sve nas, skine, baci masku, imamo nekakav igrokaz nevešt, ode i zajedno sa Dverima ne pređe ni cenzus za beogradske izbore. Možete zamisliti kakav će debakl da doživi na sledećim izborima, jer sad ni ovi iz Dveri neće sa njim.U Nemačkoj je umrlo 6.314 ljudi, 160.000 je zaraženih. To je Nemačka na koju se on poziva i naš parlament treba da radi sve isto kao oni. To je 37 puta više umrlih nego u Srbiji, a njih ima 11 puta više nego građana Srbije. Toliko jedan ekspert koji govori kako jedna mala Srbija treba da se poredi sa velikom Nemačkom koja ima neki svoj put i način rada. Zašto mi moramo stalno da se poredimo sa bilo kim?Isto poslaniku, koji nema živaca da sasluša bilo kog drugog nego samo sam sebe, 15. marta predsednik Narodne skupštine Republike Srbije uputio pismo i objasnio razloge zašto smatra da ne može da se održi sednica Narodne skupštine Republike Srbije, ali to njega ne interesuje. čovek bez poslaničkog kluba, čovek bez ijednog procenta podrške građana Srbije mora da nađe načina da skrene pažnju na sebe i sedam dana je planirao da izvede ovih par sekundi glupiranja i da nas manje više oneraspoloži, jer ovo nije ni smešno. Ovo je tragično. Hvala vam. Hvala gospođo Gojković.Pravo na repliku ima Vjerica Radeta.Izvolite gospođo Radeta. **Vjerica Radeta** Hvala.Saša Radulović je malopre rekao da on ne želi da se obraća ni članovima Vlade, ni narodnim poslanicima, već da se obraća javnosti.Hajde da podsetimo javnost o kakvom se to cirkuzantu zapravo radi. Saša Radulović koji kaže da je neko izvršio državni udar jer čovek koji je bio deo vlasti sa ljudima za koje danas tvrdi da su izvršili državni udar. Saša Radulović govori o tome da neko nekome sakuplja potpise, i ja sam se tim povodom i javila, jer je u tom kontekstu pomenuo i SRS.Da podsetimo da je on učestvovao i učestvuje i dalje, njegovi poslanici, u Skupštini AP Vojvodine, a da su na izbore izašli i da im je Pokrajinska komisija to dozvolila bez dovoljnog broja prikupljenih potpisa.Podsećamo takođe da je on svoju poslaničku grupu svojevremeno formirao, odnosno listu formirao tako što je tražio na Tviteru da se jave dobrovoljci za tu poslaničku listu, pa su onda pravili neke ankete, pa je onda on, on, vidite koliko je čovek pametan, širokih shvatanja, i on je takav odredio ko može biti na toj poslaničkoj listi i danas oni takođe preko Tvitera pokušavaju da ubede ljude koji komuniciraju na Tviteru, što je apsolutno legitimno, protiv čega ništa nemam, i sama sam jedan od tviteraša, da predstave kako su oni najpametniji u Republici Srbiji, u Narodnoj skupštini jer su oni preko Tvitera pozivali Skupštinu, poslanike da se sastanu. Ne znam zaista na koji način je on to mislio da uradi.Dakle, Saša Radulović je čovek koji ima toliko mrlja u svojoj profesionalnoj karijeri. Mi srpski radikali smo poznati po tome da mislimo da u Narodnoj skupštini treba da postoji apsolutna sloboda i da narodni poslanik može da kaže šta god misli da treba da kaže, ali da se svira, da se igra kolo, da se peva u Narodnoj skupštini, da se u vreme vanrednog stanja kada svaki građanin na ulici treba da nosi masku i rukavice, kada svaki građanin u zatvorenom prostoru mora da sedi sa maskom i rukavicama.Ovde ima i članova Kriznog štaba, preporučujem vam da ubuduće to bude obaveza da se sankcioniše onaj ko se pojavi bez maske i bez rukavica ne zato što štitimo život nekog neodgovornog, nego zato što štitimo živote odgovornih ljudi.Saša Radulović i njegova ekipa ovo što su danas uradili i što su na ovaj način sedeli u sali napravili su ozbiljan incident koji može ugroziti svih 200 i koliko narodnih poslanika koji su ovde došli da rade ozbiljno i da iznose

vam.Da vam kažem, postoji politička korektnost i postoji lična odgovornost i ljudska dužnost i ovom gospodinu moram da kažem, iako možda neće biti politički korektno, to je moja ljudska dužnost, ne kao ne kao predsednice Vlade, nego je moja ljudska dužnost da mu kažem – gospodine Raduloviću, vaše ludilo je uznapredovalo i otelo se kontroli.To je bila moja ljudska dužnost. Moja dužnost kao predsednice Vlade je da vam ne dozvolim, da vam ne dozvolim omalovažavanje svih ljudskih žrtava, svih ljudi koje smo izgubili, pre svega u Republici Srbiji, a onda i svih ljudskih žrtava širom zemljine kugle koje vi omalovažavate time što govorite da ovaj virus ne postoji, da opasnost ne postoji, da se valjda sve ovo nije desilo. Omalovažavate njih, njihove porodice, vređate i omalovažavate sve naše zdravstvene radnike koji se bore, koji su na prvoj liniji fronta, koji rizikuju svoje živote, živote svojih porodica, omalovažavate sve stručnjake i sve one koji su izgubili u ovoj borbi nekoga, a svi mi znamo nekoga takvog. I, to vam neću dozvoliti.Još jednom, gospodine Raduloviću, molim vas, idite lečite se. Dakle, ne mislim ovo kao uvredu, ne mislim ovo kao uvredu, mislim kao ljudski savet. ima ministar Aleksandar Vulin.Izvolite. **Aleksandar Vulin** Ja ću samo jednu rečenicu. Sve što je rekla predsednica Vlade, apsolutno je i moj stav. Verujem u medicinu, verujem da je moguće izlečiti se samo ako postoji volja.Hoću da ukažem samo na jednu sitnicu da građani Srbije znaju. Ovaj čovek koji se ovako ponašao, ovako izvređao narodne poslanike, naravno bojkotovao Skupštinu, radio šta je radio. Godine je od Narodne skupštine, od budžeta svih građana Srbije na ime toga što vodi grupu građana Dosta je bilo, a ne vodi je u parlamentu dobio 86.058.002 dinara.

Hvala predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi članovi Vlade, premijerko Brnabić.Sve vreme, nekako juče sam očekivala da krene ova lista govornika i pripremala se i moram da vam priznam da sam juče sa jednim osećajem došla u parlament, danas već drugog dana zasedanja imam sasvim treći osećaj. Nadam se da gledaoci koji prate ovaj prenos i oni koji budu pratili putem medija neće otići sa gorkim osećajem kakav je moj trenutno.To je osećaj da nismo dovoljno svesni, svi mi u ovoj sali, ne mislim samo na opoziciju šta nam se dešava i u Beogradu van ove zgrade i širom cele Srbije, naravno regiona celog sveta. Neće ovo biti patetična priča. Mi smo ljudi nekako prokleti. Imamo taj osećaj očekivanja, nekih predrasuda. Nemamo mi problem sa ljudima, mi zapravo imamo problem sa našim očekivanjima od ljudi.Moja su očekivanja bila po dolasku tokom jučerašnjeg dana u parlamenta da ćemo zaista iskoristiti tu priču o novoj normalnosti. Priča se novoj normalnosti u kojoj ćemo nastaviti život. O tome kako ni Srbija, ni region, niti svet više neće biti isti, kako ćemo se ponašati drugačije, kako ćemo biti prinuđeni da se ponašamo drugačije. Drugačije ponašanje znači da naš način razmišljanja je drugačije i da smo svesniji opasnosti i da, zapravo, svesni rizika mi menjamo ponašanje.Da bismo bili svesni rizika i promenili ponašanje moramo da znamo tačne podatke, moramo da znamo da li je smrtnost zaista takva kao što govore opozicionari u holu Skupštine. Zašto nisu došli da to ovde progovore? Da kažu u lice Lončaru, ministru zdravlja i da im on odgovori da li je to tačno ili ne. Spominjem njega kao čoveka koji barata tim podacima svakog dana. Naravno, premijerka Brnabić, takođe i ostali članovi Vlade.Ali, nije isto kako reče premijerka Brnabić kukavički govoriti negde iza leđa u medijima kada niko ne može da vam odgovori i kada je ta laž koju ste prosuli otišla u hiljade, stotine hiljada domova, do miliona ljudi je stiglo da je Srbija najgora po smrtnosti u svetu, u regionu, da su svi bolji od nas. Ko će da ispravi tu informaciju?

dobro.Tako razmišljam, gledam ove ljude koji viču ovde, koji ne žele da nose masku. Ne nosim je samo u ovom trenutku, da biste me bolje čuli. čuli. Moram da vam kažem iskreno, nije mi prijatno. Razmišljam ima nas oko 400 zaposlenih koji pomažu rad parlamenta, nas 250, oko stotinak novinara je juče bilo u holu parlamenta. Izračunajte, to je nešto oko 800 ljudi koji su na malom prostoru. Ovaj parlament iako ima velike prostore i cirkuliše neki vazduh, nisam sigurna hoće li se i ko od nas razboleti? Nije ovo priča o strahu, ne plašim se, moj posao je kao što rekoste, političari smo i javne ličnosti i moramo da snosimo odgovornost, ali razmišljajte o težini vaših izjava, jesmo li pokazali solidarnost, podršku u teškom trenutku? Jesmo li pokazali slogu, jesmo li rekli narodu, a ovo je Narodna skupština, jesmo li rekli narodu – digni glavu, budi hrabar, budi strpljiv.To što si u domu, što ne vidiš svoje roditelje, svoje najbliže, je najviše što možeš u ovom trenutku da pomogneš. Nisam sigurna kako funkcionišu porodice medicinskih radnika, ljudi koji rade u vojsci, policiji, različite vrste dostava, komunalne službe, kako to izgleda kada tata ili mama dođu sa posla i treba im pola sata pre nego što zagrle svoje najmilije, jer treba da srede.Ljudi, zaboravili smo šta je običan život i kako izgleda. Evo, dva dana smo u parlamentu, svi smo poskidali rukavice i maske maltene i gospođa Gojković upozorava da se ne zaboravimo. Jutros dolazeći na posao, vidim u Beogradu retko ko nosi na ulicama maske i rukavice. Opustili smo se i kao što reče jedan kolega, nemojte da sada kada smo, čini se, napravili dobar rezultat u prvom poluvremenu, na ovoj pauzi do sledećeg koraka da napravimo loše poteze.Znate, ta cifra od 168, pogrešiću, ali oko te cifre, broj preminulih koji su žrtve Korone virusa, jeste li nezadovoljni? To vam je malo, pa vam se čini da su mere glupe, da nemaju svrhu, da držite ljude na silu tamo? Jeste li zaboravili hiljade mrtvih dnevno u Italiji i Španiji? Jel trebalo to da se desi pa da kažete – ove su mere odlične, Vučić je dobro predložio kao predsednik republike. Vlada Srbije je dobro učinila, mi nismo stigli nikada i nadam se da nećemo stići.Ne znam, ne znam šta je najpametnije, ne znam da li su mere dovoljno stroge ili su suviše stroge. Na meni je da pratim informacije svakog dana, kao nekoga ko treba da se brine da li je sve bilo po zakonu i pravilu. Ali, pitajte se imate li dovoljno informacija koliko ih imaju ljudi u Kriznom štabu. Mislim da nemate i mislim da u ovom trenutku, kada im je povereno poverenje, kada im je dato, ukazano poverenje da donose odluke o tome kako će država da funkcioniše u skladu sa očuvanjem našeg zdravlja i zdravlja svih građana Srbije i sve sa onih 400.000 koji su dobrodošli, koje smo dočekali kao što rekoste sa velikom brigom, velikom odgovornošću i brigom o njihovom zdravlju. Moramo da budemo ozbiljni, odgovorni, podržimo ljude koji u ovom trenutku imaju obavezu da donose odluke o funkcionisanju naše države.Obično države.Obično kad nešto koliko-toliko dobro ide mi zaboravimo da taj neko ko je odgovoran za taj posao dobro radi taj posao i nismo sigurni koliko je on učinio dobrih stvari, doneo dobrih odluka koje su prethodili konačnoj odluci. Nismo sigurni, ali treba da im verujemo. Ovo je jedan od trenutaka kada smo ukazali poverenje, ne kažem da kritike nisu dobrodošle i da nisu poželjne, to i jeste posao opozicije i žao mi je što nije celokupna opozicija ovde, ali u jednom trenutku došlo mi je da da kažem – da li je ovo „Selo gori, a baba se češlja“?Da li u Srbiji gori, a da li opozicionari po svaku cenu insistiraju na svim detaljima baš u ovom trenutku? Da li je sazvana Skupština danas, sutra, 40 dana kasnije? Razumem da moramo da poštujemo pravila, ali nigde, niko u svetu nije imao propisan Poslovnik, niti pravila za ponašanje u ovoj vrsti pandemije, zato se prilagođavamo. Za to sam da, kada ukinemo vanredno stanje, kada se stvore uslovi, do detalja proverimo sve ono što je kod vas izazivalo nedoumice, sve vrste tendera, nabavki, trošenja novca, sve mere koje su uvedene i ako je to za vas kasno, zašto danas niste izašli sa boljim predlozima?Slažem se da vam se ne dopada, bilo bi čudno da sedam miliona ljudi istovremeno misli da je sve fantastično i da ne može biti drugačije. Toga nema, to niko nije očekivao, ali sam očekivala kad kažete – ovo vam nije dobro, mislim da treba ovako i obrazložite zašto je vaš predlog bolji. Mislim da penzioneri treba da izađu. Pa, odmah vam je obrazloženo kako bi izgledalo da penzioneri sve vreme budu napolju i da se sreću sa ostalim stanovništvom i do detalja vam je objašnjeno.Kada smo rekli da imaju sada od 18 časova od 01 čas penzioneri pola sata da izađu, zašto me i to brine? Zato što sam u anketama čula da penzioneri kažu – a, ko će mene da proveri da sam ja baš bio 30 minuta. Neće niko da te proverava, žao mi je što želiš da prevariš sistem, jer sistem te čuva. Prevarom sistema varaš sebe i otvaraš mogućnost da se zaraziš. Neće niko da te kontroliše, sam treba da kažeš – treba mi 15, 20, 30 minuta da prošetam, vraćam se.Ljudi su rekli – kako ćemo da proverimo bilo šta drugo od mera koje su date. Zaista, to je ona priča sa početka – koliko sam očajna, koliko je u nama to već formirano kao crta kako da prevarim sistem. Onog trena kad prevariš sistem, prevario si sebe. To je ta priča zbog čega mere treba da budu oštrije, jer nisam sigurna da svako od nas ima taj sistem samokontrole da poštuje ono što… Na kraju, ne mora svako od nas da zna šta je to što je dobro za njega, nego neka poštuje propisana pravila. Zato se tako u društvu i radi.Mnogo radi.Mnogo je puta spomenuto da je smrtnost u Srbiji velika, ali smo dali i kontra argument. Reći ću i ja sada još jednom, ovo su podaci od juče, nećete zameriti, tu promenu nemamo veliku, dakle, Srbija 1,93%, Crna Gora 2,18%, Hrvatska 2,71%, Albanija 3,85%, BiH 3,89%, Bugarska 4,15% i sve više i više, Severna Makedonija, Rumunija, Slovenija i Mađarska 10,84%, procenat umrlih u odnosu na broj zaraženih. Dakle, Srbija 1,93%. Ako se danas značajno promenila cifra, ja se izvinjavam, evo, čekamo 15 časova da čujemo nove podatke.Insistiranje na tome da sednica po svaku cenu bude organizovana. Slažem se da smo mi neko ko mora da potvrdi i proveri sve ono što radi Vlada Srbije, ali me niste ubedili vašim izlaganjima, dosadašnjim, da ćete doneti bolje predloge, da vaše sugestije mogu da poprave život građana i da su bolji od onih koji su sada na snazi. To je onaj trenutak koji je mene pomerio od dileme da li smo pogrešili što smo se tek sada organizovali.Pričala sam i o ličnim dilemama, moguće da ja grešim, ali se nadam da upravo oni koji su došli, poput Radulovića, malo pre se izvikali ovde na sve nas, pri tom bez ikakve zaštite, bez maske, bez rukavica, kolege koje sede ispod, na metar ispod njega izloženi svim kapljicama koje on koji viče, pri tome, pljuje i sve ostalo kako se ponašao.Sve vreme dok sam poslanik, dok govorim kao političar istovremeno govorim i kao roditelj i kao čovek, kao žena. Razmišljam o tome gde se tamo negde život dešava, šta je to što mi možemo ovde u ovoj sali da učinimo da se popravi život ljudi. U ovom trenutku, jer trenutno nema boljih predloga, na nama je da podržimo ono što su mere Vlade, da podržimo dosadašnji trud i predsednika države, predsednice Vlade i svih članova Vlade, ljudi koji pomažu u ovom trenutku.Želela sam da moj govor bude još oštriji, da uputim mnogo veće kritike kolegama iz opozicije kojima se ne sviđa ovo što mi radimo, ali nekako ostadoh samo na ovom pozivu za solidarnost i za podršku. Želela sam da kolege iz opozicije i volela bih da to čine u buduće, svu ovu energiju koju su potrošili na zbunjivanje naroda, na zamajavanje naroda, na iznošenje laži, neistina, da tu energiju potroše da pomognu penzionerima, poljoprivrednicima, da se organizuju da kupe respiratore, da dostavljaju pomoć, da organizuju finansijsku pomoć. Ne možete u meri kao država naravno, ali svakako da može, ali čini se da to nije bila vaša ideja.Narod nas gleda, gleda, beleži, pamti. Izbori kada god da budu, oni će biti rezultat ponašanja i našeg i vašeg tokom ovog izuzetno teškog perioda za celu državu. Ja ću zaista završiti možda patetično, ali u ovom trenutku jedina ta misao mi se vrzma u glavi – predaja zaista nije opcija, živela Srbija.

Poštovani potpredsedniče parlamenta, dame i gospodo narodni poslanici, poštovani članovi Vlade, Ujedinjena demokratska Srbija smatra da uopšte nije sporno da je Ustav prekršen, nemojte da se sporimo oko toga, mi smatramo da je Skupština mogla da se sastane, da je trebala da se sastane i da smo na isti način, kao što danas raspravljamo, pod istim ovim uslovima, u istim ovim okolnostima mogli o ovoj temi da raspravljamo i 15. marta. Manje je bilo zaraženih 15. marta nego što ih ima danas.Vi to niste hteli i na taj način ste prekršili Ustav. Odlučili ste se da Vlada uredbom uvede određene mere koje ograničavaju prava građana. To niste ispoštovali zato što ste do 9. aprila pustili da MUP sam može da odredi mere kada će građani da se kreću, a kada neće da se kreću. Dakle, MUP je do 9. aprila uvodio uvodio naredbom meru zabrane kretanja građana što nema pravo po Ustavu. To može da uradi eventualno Vlada ako parlament ne može da se sastavi. Oko toga nema spora.Mi danas, stavljate nas u situaciju da raspravljamo o onome što je bilo. Šta vam je važno? Važna vam je forma da se ispoštuje, da se potvrde mere, da se potvrde uredbe. Sve te mere su građani Srbije proživeli i vrlo dobro ih upoznali i imaju o tome mišljenje.Ono što smo mi očekivali, zbog čega smo došli danas i juče na sednicu, ono što građani Srbije očekuju, to je da razgovaramo u parlamentu o tome šta je to što nas čeka. Shvatite da smo u vanrednom stanju, shvatite da su ljudi u strahu, u strahu su za svoje zdravlje, u strahu su da li će preživeti, u strahu su koliko će Korona još da traje i da li dolazi drugi talas ili ne dolazi drugi talas. Dva dana niko ne govori o tome šta će biti, nema izveštaja o tome gde se nalazimo danas u pisanoj formi, ne izveštaj na konferenciji za štampu, nego izveštaj poslanicima gde smo danas i koja su predviđanja.Mi smo hteli da čujemo od Kriznog štaba, od epidemiologa, od struke, od stručnjaka, od Kona, koji je mogao danas da sedi u ovoj sali, mogao je predsednici Vlade da prenese predviđanja, ona to da izloži, a da mi dobijemo u pisanoj formi. Ljudi, jel ide drugi talas, ili ne ide drugi talas, jel treba da se plašimo toga, ili ne treba? Kako da se ponašamo? Građani hoće to da čuju. Građani su pokazali da su vrlo disciplinovani, vrlo odgovorni, prihvatili su manje-više sve što je nametnuto. Ne mogu da prihvate četiri dana da budu za 1. maj u izolaciji, a nije ni normalno da se olakšavaju mere svakim danom sve je lakše, sve je bolje, a onda imaju ponovo pooštravanje za nekoliko dana.Ono dana.Ono što ovde nedostaje, to je plan kako da izađemo iz ove krize. To jedna stvar. Druga stvar, koja zanima građane, to je ekonomska situacija, da li ćemo imati plate, da li ćemo imati posao, da li će neko biti otpušten, koje je predviđanje Vlade šta će se dešavati u ekonomiji i privredi u narednom periodu. Toga nema. O tome nismo čuli nijednu reč.Ne možemo da raspravljamo o budžetu, ne možemo da raspravljamo zato što je on donet kao uredba. Ne može biti donet kao uredba i poslat na potvrđivanje Skupštini. Nije budžet ograničavanje prava građana po Ustavu, što može da dođe u Skupštinu na potvrdu, o budžetu mora da se raspravlja i da se omogući da podnesemo amandmane. Ako smatramo da sredstva ne treba da se opredele za tu stvar, nego za neku drugu stvar. Zašto ste sakrili budžet? Budžet ste stavili u okviru 44, druge mere? Zašto ne možemo da imamo posebnu tačku i da raspravljamo o budžetu? Za koliko para ćemo se zadužiti? Prvo je bila priča da para ima. Para nema. Deficit je 380 milijardi dinara. To ste napisali u budžetu. Moramo da se zadužimo dakle, za tri milijarde evra, najmanje. Moraćemo, verovatno, da se zadužujemo i više. Od koga se zadužujemo, za koliko para, po kojoj kamati? Odbili ste od EU da se zadužiti po 1%. Sada vidimo iz ovoga što smo mogli da vidimo za 24 sata da se zadužujete po 1,82, ili možda 3%. Dakle, skuplje se zadužujete nego što ste mogli. Nemojte odbijati tu pomoć od EU, koja je jeftinija od druge. Zašto to radite?Kako ćemo rupu u budžetu za lokalne samouprave da popunimo? Niko o tome ne priča. Imate transfer od 10 milijardi, a nedostaje lokalnoj samoupravi 25 milijardi. Dakle, 15 milijardi će lokalne samouprave dobiti manje para. Neće moći da isplate firme koje sa lokalnom samoupravom rade. Znači, te firme će postati nelikvidne.Zašto nije konsultovana struka? Zašto mi nemam danas uz budžet neka predviđanja makroekonomska? Zašto nemamo uz budžet izveštaj Fiskalnog saveta? Zašto niste napravili tim ekonomista koji bi sedeo danas ovde, koji bi trebao da uveri građane da ćemo moći da izađemo iz ove krize ne povređeni.Shvatite da su ljudi u strahu i shvatite da ne znamo šta nas čeka. Ne sada u julu i avgustu, šta nas čeka u septembru, oktobru, novembru, decembru? Od čega ćemo primati plate? Koji je plan? To su pitanja koja građani postavljaju, a oni će biti i disciplinovani i odgovorni ako im se objasni zbog čega moraju određene mere da se uvedu.Mi mislimo da vi sve činite da ne dođe do poverenja građana u ono što se radi i građani ne mogu dati podrški takvom načinu rada. Građani hoće da čuju struku, hoće da čuju jasno i glasno šta ih čeka i hoće da čuju koji je plan da se sa tim izborimo.Mi vam predlažemo da do kraja godine napravite analizu ko je najugroženiji. Oni koji su više ugroženi da im se daju olakšice, što se tiče privrede, oni koji su ugroženi neka ne plaćaju poreze i doprinose u sledećoj godini, neki u potpunosti, neki 50%. Oni koji nisu ugroženi oni treba da plate.Što se tiče 100 evra mesečno, molim vas, nemojte ponižavati ljude, nemojte da neko mora da okreće telefon i da se javlja i da kaže – hoću pare. To ste rekli da ćete uraditi. Neka se jave ovi drugi i neka kažu – mi nećemo pare, i u redu je, oni neće dobiti. Ako ste već obećali,

Zahvaljujem, potpredsedniče.Smatram da su građani Republike Srbije veoma odgovorni. Znači, preko 95% građana je odgovorno, poštuje državu, poštuje sve mere, onih nekih pet posto to može opozicija celokupna da na narednim izborima koje ćemo verovatno imati u skladu sa Ustavom i zakonima i odredbama koje u našoj državi još uvek važe, jer nije nikakav državni udar napravljen, a ako ga vi planirate možda, onda nam to recite malo

da vam otklonim barem jednu dilemu koju možda vi lično imate, a prikrivate se iza bog zna koliko građana koji su vas kontaktirali i kažu – spasi na Nenade Konstantinoviću ove neizvesnosti. Eto, to tako izgleda, vaša diskusija, kao da ne znam, stotine hiljada ljudi stoji iza vas, kao nekog političkog činioca. Pa, vi dve godine niste kročili u ovaj parlament, a sada pitate zašto parlament, a izbori su raspisani 4. marta, takođe da vas obavestim, nije hitno sazvao sednicu u sred porasta broja obolelih od korone u Srbiji. Neverovatno. Kako ste vi vodili državu, verovatno bi gurnuli 600 ljudi ovde u parlament, izvršili jedan veliki eksperiment „in vivo“, da vidite da li će se neko od nas razboleti, pa ste onda rešili možda problem i pre samih održanih izbora.Što se tiče poštovanja Ustava, vi kažete, nemate dilemu. Vi nemate dilemu ni oko čega, to je nepodnošljiva lakoća bavljenja politikom. Ja mislim da je to tako i sad mi svi treba da padnemo u nesvest i da se složimo sa vama. Ja ću da vam kažem da je vanredno stanje u našoj državi ove godine, pošto imali smo i ranije vanredna stanja 2020. godine uvedeno po slovu Ustava Republike Srbije i svih pozitivnih propisa. Kada kažem pozitivnih propisa, vi ćete me možda razumeti, građani možda i neće.Marta 15. napisala sam pismo i predsedniku Republike i predsednici Vlade i navela razloge zašto ne mogu da sazovem Narodnu skupštinu Republike Srbije da u tom trenutku raspravlja o uvođenju vanrednog stanja. Vi ćete me isto razumeti, niste vi Skupštinu ama baš ništa pitali kada ste uvodili vanredno stanje 2003. godine, ništa. Sedela sam kod kuće, gledala sam Natašu Mićić. Sećam se imala je neki teget kostim, tašnicu, pošto nije verovala ljudima iza sebe, oko ramena i ona je kao predsednik Skupštine i v.d. predsednik, ona je bila sve u tom trenutku, jer kao Milutinoviću je istekao mandata, pa ste onda rešili da je v.d. odmah predsednik, a i predsednik je Skupštine, jer ste Maršićanina u međuvremenu uspeli uz pomoć nekih igara i saradnica raznih službi da eliminišete. I, tako je to izgledalo uvođenje vanrednog stanja onda.Jeste, ubijen je premijer, ali znate šta, vi često, ne vi lično, nego predstavnici opozicije porede Srbiju sa Švedskom. Pa, kako poredite sa Švedskom samo u nekim segmentima, poredite je sa Švedskom i prilikom uvođenja vanrednog stanja. Kod njih je ubijen predsednik Palme, pa nisu uveli vanredno stanje. Kod njih je ubijena ministarka inostranih poslova, je dana kada je Zoran Đinđić ubijen trebalo da se nađe sa njim, nisu uveli vanredno stanje, pa ga nisu uveli ni sada. Da li je to dobro ili nije dobro, ostavićemo da se pokaže kada se završi i kod njih epidemija, odnosno odnosno ovaj problem sa Kovidom, ali vidimo da imaju veliki broj umrlih i zaraženih, ali oni su takvi, liberalno društvo koje ne uvodi vanredno stanje ni kada im je ubijen predsednik države, ni kada je ubijena ministarka inostranih poslova. Ne možemo onda da se poredimo sa zemljama koje nikada nisu uradile ništa što smo mi radili i što smo mi prošli.Član 200. Ustava, stav 5, je vrlo jasan. vrlo jasan. Dalje možemo da se pozovemo i na stav 8, kada se potvrđuju uredbe koje donosi u međuvremenu Vlada Republike Srbije i čita se čitava rečenica. Ne dođe se u slučaju, kao što je jedna poslanica pročitala, u roku od 48 sati, nego se čita i dalje - odnosno, čim bude u mogućnosti da se sastane.Još uvek imam dilemu da li je dobro što smo se u ovom momentu sastali u ovom sazivu, ali, stručnjaci su rekli da imamo manje obolelih, manje umrlih, da epidemija polako jenjava i mi smo iskoristili mogućnost da se sastanemo.Napisala sam: "Imajući u vidu postojeću situaciju u vezi sa širenjem zarazne bolesti na teritoriji Republike Srbije, smatram da su se stekli uslovi za donošenje odluke o proglašenju vanrednog stanja". Što bi rekao Zoran Živković - stojim iza svake svoje odluke i svake rečenice. I to ću kroz istoriju ponavljati. Time su spašeni mnogi životi."Kako održavanje sednice podrazumeva prisustvo velikog broja ljudi, minimum 500, a taj broj podrazumeva ne samo poslanike, vi se samo na to ograničavate kad govorite, stručnu službu, administraciju, tehničku službu, službu obezbeđenja, vatrogasno osoblje, zdravstvenu službu, predstavnike javnog informisanja, mišljenja sam da bi u ovom trenutku to predstavljalo rizik po zdravlje ljudi" - tačka. Stojim iza svega što sam napisala i što sam uradila."Imajući u vidu postojeću epidemiološku situaciju, Skupština nije u mogućnosti da se sastane i predlažem da odluku o vanrednom stanju, u skladu sa članom 200. stav 5. Ustava Srbije, donesu zajedno predsednik Republike, Narodne skupštine i predsednik Vlade". I doneli smo takvu odluku. ne treba ništa da govorim, ni ja, ni ovaj poslanik, ni onaj poslanik. Govorite, naravno, ali krajnju ocenu će dati Ustavni sud. Da li je dao ocenu iz 2003. godine, ne znam. Stvarno ne znam. Znam da je Nataša Mićić, koja je u to vreme bila sve, žao mi je što kao poslanica nije prisutna danas, da nam rasvetli okolnosti iz tog uvođenja vanrednog stanja,

nemaju maske i rukavice, da imate naslovne stranice novina da je ovaj ono ili ono uradio, da ima toliko mrtvih, da migranti skaču po glavama svakog građanina Srbije, izbacuju nas iz stanova, more lažnih vesti

niti im se sudilo. Ništa se nije dešavalo.Ne govorim to iz neke zle namere. Mene je porodica vaspitala da poštujem državu. Bila sam u opoziciji 2003. godine, nije mi palo ni na kraj pameti da radim nešto protiv države, protiv policije, protiv Vlade koja je donela takvu odluku, protiv Nataše Mićić. Nije mi palo na pamet. U takvim okolnostima, da je to sada, takva situacija, da opozicija poštuje svoju državu, mi bi mogli da se dogovorimo kao Bundestag da povremeno zasedamo, pa da nas bude 50. Ali, naravno, ne na štetu rezultata izbora, da se ne nadate tome. Pa bi onda kao primer nezasedanja naveli članicu Evropske unije. Češka, na primer. Hoće neko da kaže da to nije demokratska država? Ni jednom se nisu sastali. Ne pada im ni na kraj pameti da ugrožavaju živote, ne samo sebe nego bilo koga u parlamentu. Pa i kad izađu, posledice ovakvih skupova su i kad se izađe iz parlamenta.A

Ja mislim da su SAD demokratska država. Ali, eto, ne zasedaju, iako Korona bukti na tom kontinentu. Da ne kažem da je Belgija skoro nešto počela, ali Senat uopšte ne zaseda. Svi ostali, evo imamo izveštaj Interparlamentarne unije, ako vas ne mrzi pogledaćete ga, na njihovom sajtu, videćete da se sve države nekako dovijaju da kao nešto zasedaju on-lajn, ili sad nešto trenutno proučavaju kako da se izbore sa kvorumom, pa da se prizna da je njih 10 u sali kvorum, i takve neke stvari. Retko ko u punom kapacitetu zaseda. Ni Savezna Republika Nemačka. Kolega Radulović je izmislio to. Oni su se dogovorili da njih nekoliko zaseda, ispunili formu poštovanja demokratije i ljudskih prava. To kod njih može, jer oni su Angelu Merkel rušili i kritikovali do pojave Korone. To je poštovanje države, koje kod nas nedostaje. A onda su joj rekli - mi smo tu. Mi smo sada tu, razgovaraćemo o svemu kada ova opasnost prođe.Takve demokratije su za jedno veliko poštovanje, ali u tome učestvuju i političari vlasti i političari opozicije. Mi smo rekli da nećemo da kritikujemo, ali, kao običan poslanik, mogu valjda i ja nešto da kažem ako me neko danima kritikuje.Ko diže pobunu sada u državi? Dragan Đilas nema ni jednog poslanika. On nije izašao na izbore. Bio je tu poslanik, dao je ostavku, oterala ga je Demokratska stranka, smenili ga, izabrali Bojana, posle Bojana Pajtića nekog drugog i on može da diže pobunu zato što ga je baš briga, nema ni jednog poslanika. Može da govori protiv parlamenta sa stepeništa.Boško stepeništa.Boško Obradović je zbog svoje politike izgubio poslanički klub. I njemu je bolje na stepeništu nego da se bori sa Radulovićem za pet minuta, da li može da govori ili ne. Jer, postoje pravila, samo troje koji nemaju poslanički klub mogu da govore. Znači, njemu je bolje da govori kako on, ne znam ni ja, kaže Dveri da postoje. To ne postoji uopšte. Hajmo politički da govorimo potpuno otvoreno, bez ovih rukavica, iako ću ih ja držati, Dveri ne postoje. Ovo je sve smejurija.To je kao sada neka politička snaga koja ima nešto da kaže da nema demokratije u državi. Pa, oni su srušili sve postulate uopšte parlamentarnog života, koliko puta su trčali ti iz klupa do klupa. Kad su rasturili sve poslaničke klubove, odlučili su da izađu napolje i da onda preporuče da se ne izađe na izbore. Smejurija. I Vuk Jeremić, koji takođe nema poslanički klub, on čak, kao ni Đilas, nije bio dve, tri nedelje ni na listi, jednostavno nije se kandidovao.To su lideri van parlamentarne opozicije, recimo otvoreno. Nemaju oni veze sa ovim parlamentom nikakve. Nikakve! Sa kojim pravom oni sada govore da li parlament treba da ima sednicu, nema sednicu? Neka se kandiduju, neka izađu na izbore i na narednom sazivu neka govore o radu parlamenta koliko god hoće, ali nemojte da prave maglu građanima Srbije.Pozivaju građane da lupaju šerpe. Da li to ima u Saveznoj Republici Nemačkoj? Da li to ima u Sjedinjenim Američkim Državama, da neko lupa o šerpe? li to ima u Belgiji, odakle dobijamo poruke, ne mislim iz države Belgije nego iz pojedinih institucija? Da li lupaju o šerpe tamo? Ne lupaju. Da li ima to u Austriji? Da li ima to u Hrvatskoj? Da li ima to u Sloveniji? U kojoj državi opozicija za vreme zaraze, pandemije, teške bolesti, da dok mi lupamo neki tamo lupaju o šerpe? Ljudi se bore za život na respiratorima, druge porodice imaju druge probleme, ne mogu da sahrane svoje najbliže na način na koji bi mogli da nije pandemije. Oni lupaju da se ne bi čuo aplauz doktorima i zdravstvenim radnicima, to je svrha tog lupanja i lupetanja.Protiv čega oni lupaju? Sa kojim pravom je Dragan Đilas taj koji poziva građane Srbije da lupaju? Da protestvuju protiv čega? Protiv doktora koji ne dižu glavu? Zamislite kako njima to izgleda im građani Srbije tapšu, a ovi izađu i lupaju o šerpe?Odmah da ih obavestim, šerpe koje su polupane su kancerogene, pa im predlažem da bace i da traže od Dragana Đilasa da im kupi novi set šerpi. Toliko o tom fantastičnom političkom potezu.To je možda imalo nekog smisla u onom vremenu pre 30 godina. Kakvog sada ima smisla? Nikakvog.Ja

To je odgovor na lupanje i lupetanje vanparlamentarne opozicije koja će ući u parlament skoro nikada. Eto, to je moj odgovor njima svima.Sve oni znaju šta je dve godine bilo u parlamentu, a nisu kročili. Oni pišu pismo u Brisel? O čemu pišu pisma, O čemu pišu pisma, to me baš interesuje i koga nalaze za sagovornike. Poslanike koji su opozicioni u svojim državama i mi padamo u nesvest kada oni nešto kažu.

Stvarno smo postali društvo koje ne ceni nas kao poslanike.Pa, Zorana Živkovića ne citiraju toliko koliko citiraju neke iz drugih država, dođe mi žao, stvarno, ili Nenada Konstantinovića koji je napisao Poslovnik, pa pravda za Zorana ili Poslovnik u kome nema odredbi da možemo onlajn da zasedamo. Kako ste to propustili? Pa, da. Kako ste to propustili, gospodine Konstantinoviću, da ne stavite odredbe da može da nas bude i manje za vreme vanrednog stanja i da možemo onlajn da zasedamo i da se kvorum računa iako neko ne dođe?Eto, dođe?Eto, ja vas molim da se napregnete sledeći put kada se bude pravio novi poslovnik i da sve te mogućnosti unesete u ovoj Predlog sada moram da radim samo tako kako ste vi napisali i pošto poštujem državu i poštujem pravila, ja poštujem i Poslovnik Nenada Konstantinovića.Kažem, Skupština zaseda, zasedaće i mi smo ti koji smo vlasni da ukinemo vanredno stanje. Tako da znate da ćemo imati sednicu kada se steknu uslovi, kada bude struka rekla da sada može da se ukine vanredno stanje, zasedaćemo i razgovaraćemo i o tome, a do tada razmenićemo zaista poruke sa Nensi Pelosi, iskritikovaćemo je zašto ne zaseda, sa predsednikom parlamenta Češke. Videćemo i sa ovima i Bundestaga kako su izabrali 10, 20 poslanika od tolikog Bundestaga i razgovaraćemo i sa Borisom Džonsonom koji je prvo krenuo u liberalne mere, svi su bili po ulicama, a onda se on razboleo i video da taj eksperiment uživo u njegovoj državi i nije baš pokazao dobre rezultate.Ali, kažem, kada se poredimo sa nekim, dajte da se poredimo ne samo po uvođenju striktnih mera, nego da se poredimo u vezi svega što je poželjno.Što se tiče pomoći, tu je bilo kritike vaše zašto se Republika Srbija nije zahvalila svima. Koliko sam ja pratila izjave čelnika naše države, i predsednika države, i ministara i predsednice Vlade, mi smo se zahvalili svakome ko je pomogao Srbiju u ovim teškim vremenima.Naravno, prvo je pomogla Narodna Republika Kina, pa smo se njima prvo i zahvalili. Oni su pomogli, zaista, u svakom smislu reči, a Narodna Republika Kina je naš strateški partner, čelično prijateljstvo i naravno da smo im se punim srcem zahvalili više nego drugima.Ruska Federacija je pomogla, zaista, na određen način. su, takođe, pomogle i, evo, ako niko nije iskoristio tu priliku da se zahvali predsedniku SAD gospodinu Donaldu Trampu, evo zahvaljujem se ja zato što su

od tog našeg spoljnopolitičkog cilja, a sami oni su međusobno razmenjivali poruke da ne postoji solidarnost međusobna. Zaboravili su na Italiju i mi nismo tvorci tih izjava, nego su sami jedni druge optuživali da u ovim teškim vremenima, jednostavno, nisu solidarni jedni prema drugima.Mi smo zahvalni EU i svima koji u ovim teškim vremenima misle na Srbiju.Još jednom, pozivam vas da volimo Srbiju jednako svi u ovim momentima, da radimo ono što rade svi u svetu, a to je da se solidarišemo, da kritike ostavimo kada sve prođe i da onda gledamo kako ćemo, šta ćemo i u ekonomskom i u političkom smislu, a političku nemoć, političku bezidejnost ostavićemo onima koji i jesu van parlamenta bili, ostali i očigledno je da će van parlamenta ostati malo duže zato što građani Srbije nikada ne greše. nikada ne greše. Građani Srbije glasaju onako kako osećaju da treba da glasaju. Ovog puta će glasati opet za SNS i za stranke koje čine sadašnju vladajuću većinu. Glasaće neko i za opoziciju koja smatra da je ovo pravo mesto da razgovaramo o svakoj temi, a za one koji pozivaju na bojkot, samo jedna poruka - oni time bojkotuju sami sebe.Još sebe.Još jednom vas pozivam da u 20.00 časova tapšemo doktorima, da tapšemo lekarima, da tapšemo medicinskim sestrama i svima onima koji u ovim teškim vremenima se trude da mi lagodno prebrodimo ovaj period.Što se tiče 1. maja, pa ako ćemo da se poredimo sa svetom, i tu smo jedna od retkih država u svetu kojima je to neradan dan i tu smo jedinstveni da su to neki relikti prošlosti, ali ako biram zdravlje i život sebe i ljudi do kojih mi je stalo, onda biram da budem kod kuće, da čitam knjige, da spremam stan, da gledam televiziju, neke filmove i uopšte ne čeznem da tog dana raspalim roštilj. Hvala.

Ustav i nema diskusije o tome da vanredno stanje uvodi Narodna skupština, a ako ne može Skupština da se sastane, onda može i neko drugi. E to da ne može Skupština da se sastane, kao što je koleginica rekla, to je ona sama procenila. Mi smatramo da je Skupština mogla da se sastane, da u trenutku kada su radili svi tržni centri, u Srbiji je mogla da se sastane i Skupština, da u trenutku kada su bili sastanci u Palati Federacije, gde je bilo prisutno više od 250 ljudi u zgradi ili 500, mogla je i Skupština da se sastane i Skupština je o tome trebala da raspravlja.Ali, zašto je trebala da raspravlja? Nije sporno da bi bilo uvedeno vanredno stanje i niko se ovde nije protivio tome što je uvedeno vanredno stanje, nego je trebalo da se raspravlja pred građanima, da oni to mogu da vide, da dobiju obrazloženje stručnjaka i da onda te mere prihvate. Ja sam siguran da smo o tome raspravljali u Skupštini tada ili čak nakon 48 sati, kao što Ustav kaže, da bi te mere bile, s jedne strane, humanije, a s druge strane prihvatljivije.Ono što ste govorili vezano za donacije, ono što je tražila ujedinjena demokratska Srbija, a to je da se objavi spisak svih donacija i da znamo koliko nam je donirala Kina, koliko EU, koliko Rusija, koliko Amerika, i te donacije treba objaviti, kao što treba objaviti i sve donacije EU u zdravstvo.Pominjali smo da je zdravstveni sistem opstao i to je dobro. Opstao je zahvaljujući lekarima, ali opstao je i zahvaljujući donacijama EU. Preko stotinu miliona evra je EU donirala za naš zdravstveni sistem.Nesporno je da je naša budućnost u budućnost u EU i da mi moramo da se okrenemo ka EU i u ovim teškim trenucima i teškim vremenima i kada je u pitanju naša ekonomija. Ministar finansija to sigurno bolje zna od drugih. Mi trgujemo isključivo, maltene, sa EU i sa našim regionom. Dakle, mi smo okrenuti ka EU i ne možemo bez EU da postojimo kao izolovano ostrvo u sred Evrope.Drugo, mi hoćemo da naša deca imaju i mogućnosti i budućnost kao što imaju deca u EU. Naši građani nam to poručuju koji odlaze iz ove zemlje da oni odlaze u EU, 85% onih

ne znam gde ste bili u vreme uvođenja vanrednog stanja, tržni centri nisu radili, škole nisu radile. Ne znam gde vi živite. Možda neke privatne škole, nemam pojma, ali živimo izgleda u dve različite države.Još jednu neistinu ste izneli to je taj problem što se vi krećete u nekom krugu određenih ljudi koji očigledno odlaze i šalju decu da se školuju samo u zemlje EU.Ja nemam EU.Ja nemam ništa protiv zemalja EU. I ja sam jedno vreme živela u Saveznoj Republici Nemačkoj i tamo mi se školovalo, zato što nisam znala druge jezike. Znala sam nemački, pa sam se zato tamo i školovala, nisam mogla da se školujem u Kini ili u Rusiji kada ne znam ništa, ne znam reč njihovih jezika. Ali, izuzetno mnogo građana naših ide sada u Narodnu Republiku Kinu da radi, moram da vas svet, vi kažete - ne ide u arapski svet. Bože, Nenade Konstantinoviću, gde vi živite? Znam barem 20 ljudi iz vašeg okruženja ili koje vi poznajete koji idu u Emirate, idu u Katar da rade itd. Dosta njih ide i u Rusku Federaciju da rade. Nije to ono vreme pre 30 godina kada ste vi dizali bune sa pričom

ali to nikako ne znači da ćemo mi da prestanemo zbog toga da sarađujemo sa Narodnom republikom Kinom, pa sarađuje čitav svet, pa svi u EU sarađuju sa Kinom, svi sarađuju sa Ruskom Federacijom u ekonomskom smislu i gledaju kako da izbegnu i da eskiviraju ekonomske sankcije, pa se dovijaju, svi sarađuju sa njima, da se ne lažemo.

EU.Da li ćemo mi biti primljeni, zavisi od odluke EU, odnosno država članica i njihove budućnosti kao organizacija. Ali, ubeđena sam, kada građani Srbije budu vama dali poverenje, vama lično da vodite državu, da ćete vi taj problem učlanjenja Srbije rešiti vrlo brzo. Ja sam ubeđena. Mi smo mnogo toga učinili da vam skratimo taj put, tako da ćete vi onda prekinuti, kao što ste prekinuli i 2000. godine saradnju sa svim drugim državama sveta, zatvorili sve ambasade, osim u EU, i vama će to, ako vam građani Srbije daju poverenje, ići vrlo lako. U to ne sumnjam. **Vladimir Marinković** Hvala, gospođo Gojković.Pravo na repliku ima Nenad Konstantinović.Gospodine Konstantinoviću, izvolite. Kamo sreće da samo ljudi iz mog okruženja odlaze iz ove zemlje, svi odlaze iz ove zemlje, 60.000 ljudi godišnje ode iz Srbije, 60.000 ljudi prema podacima OECD, 60.000 ljudi se stalno nastani u zemljama OECD-a. Kina nije jedan od zemalja OECD-a.Ako kažete da idu masovno u Kinu, to znači da mnogo više od 60.000 ljudi je otišlo i 2019. i 2018. i 2017. godine.Mislim da građani znaju gde ljudi idu i mislim da znaju gde idu i lekari i medicinske sestre i mislim da je to tema kojom smo mi, između ostalog, i danas trebali da se bavimo, ali nam niste omogućili, zato što ste tako zato što ste tako postavili dnevni red.Važno je da sačuvamo ove lekare, ove heroje da ostanu u zemlji. Važno je da razgovaramo o tome da njima povećamo plate da oni ne bi morali da odlaze u inostranstvo. Važno je da kažemo da je 250 miliona evra od EU dobilo pomoć naše zdravstvo. Važno je i to što ste priznali da smo mi sposobniji od vas i da bi mi ovu zemlju mnogo brže uveli u EU, nego što ćete vi to uraditi.

geografskih područja. Vratili su se iz EU. Rade na neke ugovore, nemaju zdravstveno osiguranje. Vratili su se ovde. I sada će država da radi na tome da ostanu. Za razliku od vas, vi ste radili na tome da ih što više ode.Spremićemo izveštaj za neku narednu diskusiju koliko ljudi je otišlo od 2000. godine iz Srbije, iz Jugoslavije, iz Državne zajednice Srbije, do promene vlasti. I da mi kažete onda zašto su otišli iz takve bajkovite Srbije koju ste vi predvodili, što su odlazili, kad nisu morali?

Srećom, 400.000 ljudi se u ovim nesrećnim okolnostima vratilo. Moramo svi kao društvo da radimo na tome da ostanemo, jer ovde je očigledno bolje. Bolji je zdravstveni sistem, ovde su osigurani, za razliku u onim državama gde očigledno nešto nije štimalo, pa su oni morali da se vrate u Srbiju, iz koje vi kažete beže. Ne slažem se s tim. Ne razumem potrebu da se iznose neistine, posebno u vreme kad je to lako proverivo. Sada svako može, ne mora da bude nešto mnogo pametan i edukovan, ali ode na Gugl, pa proveri.Oko zakazivanja Skupštine i proglašenja vanrednog stanja. stanja. Da čujete, predsednice Skupštine, pošto očigledno to ne znate, a to je vaš posao bio, vanredno stanje je proglašeno od strane trijumvirata šefa i još dve pratilje

tome, u vreme kada su kafići mogli da rade, pet dana posle proglašenja vanrednog stanja, nije mogla da zaseda Skupština. da zaseda Skupština. Naravno da bi ta Skupština donela odluku onakvu kakvu predloži Vučić, tu nema nikakve sumnje. Ovi što ovde reaguju na Pavlovljev efekat, odnosno na zvonce, bi glasali u sekundi i sve bi bilo okej.To bio strah. Da li je bio strah šta će da se desi u parlamentu ili, što mislim da je drugačije, jedno ponovno pokazivanje bahatosti i primitivizma, makar to bio i pravni, Citiram: „Sad ću da im pokažem da ja mogu to da radim i protivustavno“. Znači, hajde malo da budemo ozbiljni.Što se tiče citiranja, ko se koliko citira, zavisi šta čitate i šta gledate, ako gledate „Zadrugu“ tamo niko neće da citira mene, a ako gledate neke naučne radove o „Sablji“ imaćete na jedno 100 mesta gde se citiraju i moje izjave iz tog vremena. Hvala. Pravo na repliku ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite. **Maja Gojković** Samo da vam kažem, ne može da se poredi Narodna skupština Republike Srbije sa kafićem i sa kafanama. Ja to ne umem da radim. Ja to ne umem da radim, ali hajdemo u brojevima. Preko 500 ljudi je sada u sistemu da bismo mi ovde diskutovali o tačkama dnevnog reda, a u kafiću bude jedno 30 ljudi. Oni koji fenomenalno rade tridesetak u isto vreme, ali ne možemo stvarno da uporedimo jedan ozbiljan rad ovde i slobodno vreme koje svi volimo da provodimo u kafiću.Ne u kafiću.Ne znam šta da vam kažem, vi kažete predsednik države i dve pratilje, a to smo verovatno predsednica Vlade i predsednica Narodne skupštine Republike Srbije, te dve pratilje, pretpostavljam. Ako imate nekog drugog na umu, vi slobodno recite pa me demantujte.Srećom, 2003. godine, kada ste vi uvodili vanredno stanje, Nataša Mićić je sama sebi bila dubler i pratilja. Znači, onda nije postojalo. Ona je bila sve.

Sama sebi bi posle toga dodela Nobelovu nagradu da nije bilo izbora i onda bi pročitala da Nataša Mićić dodeljuje Nobelovu nagradu Nataši Mićić i ovako bi se rukovala.Tako izgleda demokratija kada je vi sprovodite, a ovde je bio predsednik države i, kako vi kažete to posprdno, verovatno zato što smo mi žene na ovim određenim državnim pozicijama dve pratilje. To nikad niste rekli ni za jednog muškarca koji obavlja važne državne funkcije, nego kada su žene tu, onda treba da nas srozate na nivo nekakvih pratilja koje nemaju ništa u mozgu, ne znaju da napišu dopis, ne znaju da ocene situaciju, da tumače Ustav, nego one su tu neke ikebane, pratilje i stoje pored predsednika države.Meni je čast da, eto, budem ikebana pored predsednika Aleksandra Vučića i ne možete baš ni da me uvredite, nego ste uvredili žene. Žene ste uvredili koje se bave… Evo, ja se bavim 30 godina ovim odgovornim poslom, zaista, punih 30 godina, Zorane Živkoviću. Hvala.

vaš problem, a i sami ste rekli da vam je to čast, tako da ne vidim šta je tu problem.Još jednom za 2003. godinu, pošto, vidim, ima buljuk genijalnih pravnika, po Ustavu iz 1990. koji je važio i 2003. godine, vanredno stanje je, slušajte me dobro, da upamtite jednom, uvodio pred-sed-nik dr-ža-ve,

te je ona apsolutno na predlog Vlade, po članu 83. tadašnjeg Ustava, uvela vanredno stanje i to nema nikakve veze sa ovim sada.Znači, sada vanredno stanje uvodi parlament,

jedan trijumvirat, samoizabran, u tom smislu, mada postoji taj član 200. sadašnjeg Ustava koji može da se tumači ovako ili onako, da ne ulazim ja u to, ali poenta je da li je… Godine 2003. nije bilo potrebe da zaseda parlament da bi se uvelo vanredno stanje, a u vreme vanrednog stanja je parlament zasedao i donosio zakone, a sada je bilo neophodno da zaseda parlament, odnosno bilo je uslova da bude sazvan.Vi ste stavili parlament ispod nivoa kafića time što su kafići mogli da rade, a parlament ne. Ako je bilo pitanje bezbednosti, mogao je da zaseda parlament u Sava Centru, u Areni, da sedimo 10 metara jedni od drugih, mikrofona danas ima koliko god hoćete, da sedimo 50 metara od Vlade što je dobro i za zdravlje, duhovno i i fiziološko, i sve je to moglo da se uradi u jednom danu da nije bilo bahatosti – sad ću da vam pokažem šta ja mogu da radim. U tome se razlikujemo. Pravo na repliku ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite. **Maja Gojković** Nisam baš u javnosti poznata kao bahata osoba. Možda bi trebalo da počnem posle 30 godina. Nikad nije kasno da postanem bahata. Ne umem, eto, stvar vaspitanja.Da vam kažem nešto, Skupština nismo samo mi, pa da mi sedimo u Areni. Skupština je ova zgrada, srećom postoji, niko je nije spalio. Mi smo u Sava Centar, koliko se ja sećam, došli da bi prisustvovali polaganju zakletve izabranom predsedniku Vojislavu Koštunici jer je ovaj parlament bio spaljen, pokraden i spaljen. Znam ja, jer sam dolazila da probam da nađem radnu knjižicu. Sve je bilo u vodi do kolena, jer su vatrogasci ovde gasili mi imamo sada parlament i niko ga nije spalio, a ne znam gde bi radili svi ovi ljudi koji nam omogućavaju da imamo ovu sednicu. Ne mogu i oni da budu u Areni na stolicama. To je vaše poimanje kako Skupština radi ili ne radi.Uostalom, Ustavni sud će reći. Možda vi bolje poznajete Ustav od mene. Ja sam tu stvarno uzdržana što se toga tiče. Ustavni sud i postoji da bi dao ocenu ustavnosti nekog političkog akta.Nemojte da se pozivate na 2003. godinu. Ustav govori samo na delu teritorije. Jedino ako ste Srbiju iscepkali u ono vreme na više delića, teritorija, ali koliko je bilo ingeniozno shvatanje vaše demokratije. Tu ne samo da je Nataša Mićić bila predsednik Narodne skupštine, pa je bila v.d. predsednika

da vi kao savezni poslanik budete izabrani za predsednika Vlade Republike Srbije u ono vreme. Fantastično tumačenje Ustava i zakona. Nataša Mićić, izvinjavam se Nataši Mićić što je toliko spominjem, je bila ta osoba koja u to vreme, to vreme, demokratski, uz poštovanje svih načela demokratije, ustavnosti i zakonitosti, sve to obavlja zbog tog bremena koje ste vi stovarili na leđa. Nije ona toliko kriva.Ja bih nju i amnestirala, jer nije znala u šta ulazi. Drhtala, postoje snimci, dok je čitala ovako su joj ruke drhtale, imala je tašnicu ovde, ovako su joj ruke drhtale dok je čitala ono što joj je neko napisao. Meni ne mora niko ništa da piše, niti mi drhte ruke. Ovo sam napisala pod punom odgovornošću da parlament ne može da zaseda. Ustavni sud će reći da li mogao ili nije mogao i tumačiće pravne odredbe i da li je ovo u skladu sa Ustavom, a ne šta vi i ja i, ne znam ni ja, oni na stepenicama, parlamentarna opozicija misli o tom činu. Kažem, 2003. godina je prosto otvorila pravne vidike da je moguće sve, da može predsednik države, predsednik Vlade da bude sve, samo kažete v.d. i predloži Zorana Živkovića za predsednika Vlade. **Veroljub

da od sebe pravi, pa sada zaključite sami koja reč ide logično nakon ovoga što sam rekao, i govori stvari koje nemaju nikakve veze sa životom.Naravno da je predsednica Skupštine u trenutku kada nema predsednika države v.d. predsednika.

uvedeno vanredno stanje u državi donosi predsednik. Ja neću da objašnjavam vama, pošto se pravite nevešti, vrlo uspešno.Vlada je birana, ja mislim, tek jedno šest, sedam dana kasnije, ako se ne varam, 18. marta. To ko je šta tada bio. Ja sam tada bio zamenik predsednika stranke čiji predsednik je bio dr Zoran Đinđić i bio sam njegov najbliži saradnik. To nije bio predlog Nataše Mićić ili ne znam koga, nego logičan predlog skupštinske većine ko treba nažalost da nasledi ubijenog predsednika. To nema nikakve veze sa izvrtanjem prava koje se dešava dan danas. O tome ću govoriti kada dobijem reč redu.Prema tome, hajde da se ne igramo tog pravoslovstva i da ne pričate stvari koje su nedostojne studentu prava, brucošu na pravnom fakultetu, a kamoli nekome ko je nesumnjivo pravnik već trideset i nešto godina, nego hajde da se bavimo onim što je danas dnevni red. Ovo govorim u vašu korist, ne zato što bežim od teme.O „Sablji“, o 2003. godini mogu da pričam kad god hoćete, koliko god hoćete. Pravo na repliku, narodni poslanik Maja Gojković. **Maja Gojković** Nije problem ni da ispadnem glupa u društvu. Ja uvek priznam kada nešto pogrešim. Meni samo nije jasno - zašto predsednik države nije obavljao u to vreme svoju dužnost, gospodin Milutinović? Znam, reći ćete mi - kao istekao mu mandat. Čekajte, kada istekne mandat nekome, stvarno ne znam i to u vanrednom …Znači, šta se dešavalo sa Milutinovićem? Nikome niste odgovorili još u sali kada je vršen vaš izbor, znači uz poštovanje ljudskih prava, demokratije, mogućnosti da Narodna skupština zaseda itd, zašto onda niste održali sednicu kojoj bi postojao direktan televizijski prenos kao sada? Nemate odgovor na to pitanje.Zašto su u parlamentu, dok ste vi bili birani za predsednika Vlade Republike Srbije, zašto su bili naoružani ljudi, ljudi u pancirima, ljudi sa maskama?

Gde je tu demokratija bila? Gde je tu poštovanje ljudskih prava? Gde je tu poštovanje građana Srbije da gledaju, da uživaju u izboru nove Vlade, da čuju šta će da kaže opozicija za vaše imenovanje?Da vam kažem, po Ustavu pretpostavljam i tom Ustavu, predsednik države predlaže premijera, a podrže ga određene stranke glasanjem ili ne glasanjem, zavisi. Predsednik države je taj koji poverava mandat, ne stranke. Tako je bilo, tako je i sada. Sada možda sam ja glupa. Vi kažete da ja ne znam ništa za ovih 30 godina, ali me to ne sprečava da tumačim Ustav kao i vi što tumačite propise i ne mora poslanik da bude pravnik, može da bude bilo kog drugog zanimanja, ima jednaka prava.Kažem, Milutinović je bio predsednik. Vi govorite istekao mu je mandat. Možemo da pričamo o tome, ali sve je to bilo vrlo nategnuto, ali sada građani Srbije mogu da gledaju ovaj prenos i da čuju različitost mišljenja, da li je vanredno stanje uvedeno u skladu sa Ustavom ili ne. Godine

Policija je bila naoružana sa maskama. U takvoj atmosferi su poslanici diskutovali ovde. Nisu znali šta ih čeka napolju kada izađu pa su se ustezali i da komentarišu vaš izbor.Ne znam šta vi imate sada da kažete. To je demokratija koju vi sprovodite. Ovo je demokratija koju mi sprovodimo. Morate da priznate da velike razlike ima jer građani Srbije ovo prate. Nema policije po ovoj zgradi. Niko ne maltretira poslanike. Nisu ugrožena ljudska i građanska prava u ovoj državi. Ograničena jesu iz određenih razloga.Hajde razloga.Hajde da mi objasnite zašto niste postupili kao Švedska u sličnim okolnostima kada je Švedska mejn-strim pozivanja na poređenje sa Srbijom. Hvala.